Gospođe i gospodo, nastavljamo sa sjednicom raspravom - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu zajednice o interoperabilnom pružanju europskih prekograničnih elektroničkih usluga javne vlasti javnim upravama, čitanje, P.Z. br. 616. Predlagatelj je Vlada, hitni postupak. Raspravu proveli Odbori za zakonodavstvo, informiranje, informatizaciju i medije. Zamjenica državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za E-Hrvatska Dijana Šimić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Sabora, poštovane dame i gospodo zastupnici. Pred vama je Prijedlog zakona o potvrđivanju memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu zajednice o interoperabilnom pružanju europskih prekograničnih elektroničkih usluga javne vlasti javnim upravama, poduzetnicima i građanima ili kraće IDBC. Ovaj memorandum o razumijevanju predstavlja pravnu osnovu koja omogućava Republici Hrvatskoj sudjelovanje u aktivnostima u okviru programa zajednice IDBC. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. travnja 2006. godine donijela odluku o pokretanju postupka za sklapanje memoranduma o razumijevanju, a memorandum je potpisan od strane Republike Hrvatske u rujnu 2006., a u listopadu i od strane Europske komisije. Sam memorandum o razumijevanju ne zahtijeva donošenje novih ili izmjene postojećih zakona. Ali s obzirom da financijski obvezuje Republiku Hrvatsku na uplate godišnjih financijskih doprinosa on podliježe sukladno članku 18. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora potvrdi u Saboru. Stoga je pred vama i ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju memoranduma kao prijedlog u hitnom postupku. Sam tekst zakona je vrlo standardan kao i tekst memoranduma o razumijevanju. Stoga bih se ja možda ipak malo više osvrnula na sam program IDBC razloge zašto želimo u njemu sudjelovati i našu financijsku podršku tome programu. Cilj samog programa IDBC je omogućiti zemljama koje u njemu sudjeluju, uspostavljanje interoperabilne razmjene podataka između javnih uprava, poduzetnika u zemljama koje u njemu sudjeluju i građana. Samim sudjelovanjem u tom programu nama će se omogućiti da u trenutku nastajanja takvih standarda pri razvoju naših informacijskih sustava koji će morati u budućnosti razmjenjivati podatke i sa Europskom komisijom i sa zemljama članicama uspostavimo takve informacijske sustave koji će moći pripremiti podatke u obliku koji sustavi Europske zajednice zahtijevaju. Ali osim same te činjenice ovaj program ima i cijeli niz horizontalnih aktivnosti u okviru kojih mi imamo pristup do raznih resursa Europske zajednice. Jedan od važnih takvih resursa je sigurna mreža informacijskih sustava Europske zajednice TSTS kroz koju se omogućava elektronička razmjena podataka koji su klasificirani oznakom ograničeno na razini Uz to imat ćemo dostup i do određenih rješenja koji su pripremljeni u otvorenom kodu koje je financirala Europska komisija i koje zemlje članice Europske unije i zemlje koje sudjeluju u programu IDBC mogu besplatno uz podršku Europske komisije koristiti. Što se tiče naših financijskih doprinosa doprinos za 2006. godinu će u potpunosti biti financiran iz EU fondova dok će članarine za 2007., 2008. i 2009. biti sufinancirane iz Europskih fondova u iznosu od 70% s time da su sredstva za 2007. godinu planirana u državnom proračunu, a za 2008. i 2009. su planirana u projekciji proračuna do 2009. godine. Zahvaljujem. Hvala. Odbor za zakonodavstvo, Ustav, Poslovnik i politički sustav. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Milan Meden. Izvolite.

Poštovani gospodine predsjedniče Sabora, gospodo iz Vlade, štovane gospođe i gospodo zastupnici. Zapravo potvrđivanje ovog memoranduma dio je procesa koji je uslijedio nakon što je Europsko vijeće u lipnju 2004. godine odlučilo da je Hrvatska država kandidatkinja i da je potrebno pokrenuti postupak pristupanja. Memorandum je zapravo nastavak okvirnog sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije, prema zajednice prema općim načelima sudjelovanja u problemima zajednice gdje se predviđaju posebni uvjeti za sudjelovanje. Naravno da ovaj oblik podrazumijeva prije svega i financijski doprinos koji se izdvaja u sklopu memoranduma kao što je ovdje danas ispred predlagatelja rečeno. Usudio bih se reći da nakon pobjede u Domovinskom ratu i cjelokupne integracije hrvatskog teritorija zasigurno je pristupanje Europskoj uniji najvažniji projekat ove Vlade. Danas se ovdje u Saboru govori zapravo o nadgradnji, o procesima, o elektroničkoj komunikaciji. To je znak da je postupak pregovaranja zapravo u već onoj finalnoj fazi jer govorimo o usklađivanju, govorimo o komunikaciji, govorimo o potrebi zaštite kolanja podacima. Prema tome, možemo da je ovo zapravo jedna kvalitetna nadgradnja procesa procesu pristupa, pregovaranja i integracija. Ovaj program kako se skraćeno kaže IDBC je jedna podrška. Vlada ga je podržala u travnju, a Republika Hrvatska ga je potpisala u listopadu prošle godine. Prema tome, ovim zakonom potvrđuje se memorandum o razmjenjivanju međunarodnog ugovora, načela, rokova i uvjeta sudjelovanja. Kad govorimo o financiranju u području od 2007. do 2009. godine iznos sredstava se kreće od 760 do 900 000 kuna gdje će se 70% financirati iz fondova S druge pak strane na poziciji državnog proračuna za ovu godinu osigurano je 230 000 kuna, što znači za 530 000 kuna dolazi, osigurava se iz fondova Kao što sam i rekao da bi ovaj program više nego jasno uspio potrebno je voditi sigurno, odnosno Središnji ured za E-Hrvatsku, odnosno sama Vlada morat će voditi računa da bi ovo uspješno implementirali u nizu načina. Prije svega bi postupak implementacije kao što je i ovdje najavljeno gdje se radi o usklađivanje hardwareske opreme, u usklađivanju firewall, dakle sigurnosnih mjera s aspekta komunikacije treba biti plan koji je detaljno razrađen u svakom slučaju. I cilj ovog memoranduma ne bi samo trebao biti jedan puki zakon koji će osigurati kolanje informacija u bilo kojem obliku nego bi zapravo trebao kad govorimo o kolanju informacija između državne uprave i građana iz Europske unije u Hrvatsku i obrnuto, da zapravo on bude uvijek usmjeren konkurentnosti. Znači poziciji bez obzira da li pojedinca, da li društva, da li je pravna osobe kako bi na neki način i nakon znači stjecanja punopravnog članstva … /Govornik se ne razumije./ … bili pripremljeni u smislu kvalitetnog kolanja informacija državne uprave u bilo kom smislu, Naravno očekujem i nadam se da je ovako plan dosljedno podijeljen u tokove vremena i da će takva biti uspješno implementiran. o komunikaciji držim da je ono zaista jako važno. I držim da je uspješna komunikacija preduvjet bilo koje znači implementacije strategije. Pa u ovom slučaju rekao bih da je to i jedan važan segment kada govorimo u uniji, a ukoliko uzmemo da je to krovni element ove strategije. Možemo reći da su i istraživanja pokazala zapravo da neki projekat ne uspijeva, znači govorimo velika globalna tranzicijska ili korporativna istraživanja da u većini slučajeva neka strategije ne uspije ukoliko komunikacija nije uspješna. Prema tome ovaj zakon osigurava znači podlogu jednog cjelokupnog velikog projekta. Posebna je odgovorno Središnjeg ureda za e-Hrvatsku da ovakvo znanje koje će dobiti kao što je rečeno na odborima ili ekspertnim grupama da bude dovoljno ja bih rekao mudrosti, znanja i hrabrosti da to znanje prenese u horizontalu na ostale članove time, da u svakom slučaju na neki način te informacije kastadira rekao bih u toj vertikali od Vlade pa do svih središnjih ureda, zapravo do svakog člana ovog tima koji će komunicirati u državnoj upravi. Zapravo usudio bih se reći da će biti strateško pitanje broj jedan u ovom projektu kako se ne bi samo vrtile informacije koje bi bila svrha sama sebi, pridobivanje kvalitetnih ljudi. U ovaj projekat to su ljudi koji rekao bih imaju vrlinu pretvaranja svojih slabosti rekao bih u prednosti. To su ljudi sa globalnom putovnicom znanja i očekujem da će prije svega državni tajnik ovog ureda imati dovoljno hrabrosti da takve ljude uključi u ovaj projekat, bez obzira da li su ona osigurani ovim proračunom ili ne. I klub HDZ-a će iz tog stanovišta sigurno podržati ovaj zakon. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HSS-a, poštovani zastupnik Ante Markov. Izvolite. Hrvatska je započinjanjem pregovora o pristupanju Europskoj uniji ne samo na razini usklađenja zakonodavstva nego

uspostaviti čim bliže i ujednačenije odnose u smislu djelovanja u Hrvatskoj u odnosu na zemlje Neupitno je da takvi memorandumi koji na neki način usklađuju međusobna djelovanja su dobrodošli, da su oni nužni za potpuno uključivanje Republike Hrvatske u ustavnopravni skup Europske unije. No ono što i kod ovog zakona i kod dosadašnjih zakona kad su u pitanju potvrđivanja memoranduma na neki način bi trebao biti raspravljen obično je u ovakvim prijedlozima zakona potpuno prešućen. Jer na koji način djelotvornost ovakvih mogućnosti koje mi i danas prihvaćanjem ovog memoranduma otvaramo našem gospodarstvu, našim građanima, u ovom slučaju javnoj upravi kao vrlo važnom segmentu u jednom društvu na koji način se oni implementiraju. Na koji način drugim riječima relativne mogućnosti koje imamo u ovom momentu kao zemlja članica u pogledu korištenja financijskih sredstava kojima se treba podupirati i jačanje javne uprave i jačanje društva uopće i jačanje gospodarstva, na koji način i u kojem obimu realno to naše gospodarstvo, naši građani, naša javna uprava koristi? I da li smo mi dovoljno poradili osim ovih načelnih i dobrodošlih prijedloga poput ovoga, da li ustvari imamo sustav djelovanja koji će danas 2007. godine kazati uspjeli smo u tom i tom dijelu nismo uspjeli. Naime, koliki je obim korištenja sredstava koje Republika Hrvatska putem civilnog društva, putem sustava javne uprave, putem lokalne, područne i regionalne samouprave sudjeluje u participiranju, u korištenju ovakvih sredstava? Naime, što se pomalo na neki način događa? U svakoj varijanti, tako i u ovom, financijski doprinos koji Republika Hrvatska može dati je vrlo jasno i precizno naveden. On po godinama iznosi toliko i toliko. Slažem se on u ovom momentu što se tiče ovog konkretnog prijedloga zakona i nije velik. No naša financijska sredstva i obaveze su vrlo jasno i precizno navedene. Trebalo bi na neki način izvidjeti kakva je reciprocitet u smislu korištenja vučenih sredstava, vučenih prava, mogućnosti kojeg je sustav javne uprave u ovom slučaju gospodarstva koristio kao predmet ovog prijedloga zakona. Drugim riječima, čini se da nedovoljno pažnje posvećujemo realizaciji na temelju ovih dobrih zakona kako da sredstva koja stoje na raspolaganju da ih realiziramo. Mislim da postoji i u javnoj upravi, ali i u jedinicama lokalne samouprave, nedostaje ta jedna pravna, logistička infrastruktura koja bi trebala pokretati posebno na tim nižim razinama način kako doći do informacije o načinu uključivanja kroz ove programe da se dođe bilo do valorizacije znanja, informacija, financijskih sredstava ili bilo čega drugoga. Tako da ovakvi memorandumi dosta suhoparno izgledaju kad ih ovako čitate i vrlo je teško zaključiti na koji način preciznije odrediti interese ili na koji način pokrenuti onu širu infrastrukturu da djeluje u pravcu ovog zakona. da li ćemo za 2 godine kazati da smo temeljem ovog Memoranduma o razumijevanju učinili iskorak na razini onog što ovaj zakon predviđa ili ćemo samo kazati mi smo to kao i mnoge druge materijale uskladili i imamo razumijevanje, ali nemamo u životu nikakve potvrde da je to doprinijelo boljem razumijevanju, osnaživanju hrvatske javne uprave, jačanje kroz ove upravo pružanja ovih elektroničkih usluga javnim vlastima. Prema tome, naravno protiv ovoga prijedloga zakona se ne može biti, nema potrebe za to, ali ja bih pozvao Vladu da upravo pokrene onu drugu polugu koja je nužna da se takve mogućnosti otvore i da ne bude samo razgovora da je to izuzetna perspektiva, jer kada perspektiva traje predugo onda ona i prestaje biti perspektiva. Prema tome uz podršku ovog prijedloga zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju, mislim da bi bilo dobro da pošto imamo sada veliki broj takvih memoranduma, veliki broj mogućnosti da otvorimo i jednu vrlo konkretnu raspravu ili da dobijemo jedan prikaz što su takvi zakoni o razumijevanju u naravi doprinijeli da se odnosi u društvu od javne uprave pa do središnje državne

Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Dozvolite samo nekoliko napomena uz ovaj memorandum. Prvo, činjenica je da smo mi ovaj memorandum već potpisali i da zapravo čekamo da to uradi i Europska komisija. Drugo, činjenica je da se zapravo radi o programu zajednice koji je koncipiran kao podrška za razvoj sustava razmjene podataka i poboljšanja komunikacije između nacionalnih sustava, elektroničkih uprava, članica programa i drugo što je osobito važno značiti, koje bi se uspostavilo ili poboljšalo međusobno pružanje prekograničnih usluga državne uprave, drugih tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj i državnih uprava članica Prema tome polazeći od ovog osnovnog cilja i zadatka koji je naznačen, sada se postavlja nekoliko pitanja. Očigledno je da bi tu morala biti osigurana potpuna ravnopravnost između Republike Hrvatske i članica Europske unije vezano za pitanje koje bi trebalo dovesti do toga da se uspostavi i poboljša međusobno pružanje prekograničnih usluga državne uprave i drugih tijela javne vlasti kako sa strane Republike Hrvatske tako i obratno sa druge strane. E sada vidite u takvoj situaciji se prvo postavlja pitanje članka 5. memoranduma. Naime u članku 5. se kaže u stavku 2., prvo u stavku 1. da ovaj Memorandum o razumijevanju se primjenjuje tijekom trajanja programa i sada ipak u stavku 2. odluči li Europska zajednica produljiti trajanje bez nekih značajnih promjena onda ovaj će se projekt nastaviti ukoliko u roku od 30 dana Republika Hrvatska ne otkaže, ali mi ne možemo odlučiti da taj dio može nastaviti. Mislim da je trebalo napraviti automatizam koji štiti punu subjektnu poziciju ravnopravnosti jednih i drugih da ukoliko se 30 dana prije isteka ovoga roka ne otkaže memorandum i ovaj program da bi u takvoj situaciji naravno nastavilo se dalje ili se automatski obnavljao ovaj memorandum. Drugo pitanje koje bi trebalo posebice naznačiti jeste pitanje iz članka 4. prvo u stavku 3. gdje se kaže da predstavnici komisije ili druge osobe koje ovlasti komisija, imati će odgovarajući pristup dokumentima kao i svim drugim informacijama kako bi obavili takve revizije uključujući i one u elektroničkom obliku. Ovo pravo na pristup bit će izrijekom navedeno u ugovorima sklopljenim radi provedbe instrumenata navedenim u ovom memorandumu. Mi smo ovdje unaprijed preuzeli obavezu da zapravo predstavnicima komisije ili drugim revizorima koje oni ovlaste neovisno o našim zakonima između ostaloga o pristupu informacijama i Zakonu o zaštiti podataka, ćemo praktički morati dopustiti da u skladu sa tim ugovorom mogu kada je u pitanju ovaj projekt ući u svu bazu podataka i dobiti sve bazne podatke i u onu poziciju koju oni će imati praktički kao državno tijelo vezano vezano za upravu u Republici Hrvatskoj. Mislim da je to malo neuobičajena formulacija, jer trebalo je ići ipak voditi računa da takva tijela mogu u suradnji sa tijelima državne uprave Republike Hrvatske i revizorima zajedno nastupati a ne neovisno oni samostalno praktički to mogu napraviti i u tom pogledu je veoma teško onda doći do pozicije da se osigura zaštita osobnih podataka ili matičnih podataka primjerice trgovačkih društava i drugih pravnih osoba koje će koristiti ili čije podatke će tražiti predstavnici komisije, odnosno revizori koji će u tom pogledu ići. Ako se tome pridoda stavak 2. istog članka 4. u kojem se izričito kaže da u skladu s uredbama kao i drugim pravilima navedenim u ovom Memorandumu o razumijevanju ugovor je sklopljen o korisnicima programa utemelje i u Hrvatsku, mogu ući u financijsku i drugu reviziju na temelju dokumenta te na licu mjesta a koju predstavnici komisije i druge osobe koje komisija ovlasti mogu provesti u bilo kojem trenutku … E sada vidite, ostaje temeljno pitanje. U ovom memorandumu i u zakonu se navodi da je sastavni dio ovoga memoranduma dodatak jedan, a ove uredbe na koje se ovdje poziva nisu sastavni dio ovog dokumenta. To je broj jedan. I broj dva. Valja učiniti činjenicu da mi još nismo članica po kojem bi nas uredbe te obvezale, ne bi ih morali unijeti u svoj pravni poredak pa makar i na način da se navede … /Ne razumije se./ … uredbe sastavni dio ovog dokumenta i da se primjenjuju na odgovarajući način. Naime ovako kad mi kažemo će se primjenjivati uredbe, mi svjesno zanemarujemo činjenicu, a ustavnopravne pozicije po Ustavu naravno memorandum kojeg smo ratificirali u skladu sa Ustavom itd. je iznad pravnog propisa. Mi u takvoj situaciji istodobno i te uredbe dižemo iznad zakona unutar Republike Hrvatske iako ih nismo konvalidirali ovim zakonom i unijeli u pravni pored Republike Hrvatske. Mišljenja smo da su to veoma ozbiljna pitanja to tim više što oni daju takvu poziciju u konkretnim projektima vezano za posebne ugovore, prvo obvezuje Republiku Hrvatsku da tim posebnim ugovorima moraju osigurati takvu poziciju predstavnicima Međunarodne zajednice, odnosno Europske zajednice i drugo, daju im poziciju koja je u biti jača nego što je pozicija državnih izvršnih tijela Vlade i uprave Republike Hrvatske jer su oni ograničeni našim domaćim zakonodavstvom vezano za … i pristup informacijama i vezano za Zakon o zaštiti podataka odnosno ovim memorandumom neće važiti jer će taj memorandum biti iznad Zakona o zaštiti podataka koji su ovdje bitni. Prema tome radi se o vrlo vrlo ozbiljnim pitanjima i u takvoj situaciji je zato upitno da li bi uopće trebali ovaj tekst usvojiti. Zašto? Ja znam da se koristio u pravilu obrazac kakav je primjenjivan u Europskoj uniji. Ja znam da u pravilu se to neće u praksi dešavati, ali to ne isključuje takvu mogućnost i zbog toga bi trebalo voditi računa šta se potpisuje, kako se nudi i što se servira. Jer primjerice, ako uzmete, tražite primjerice podatke o ribarstvu vezano o zaštićeno ribolovno-ekološki pojas, ako uzmete tražiti podatke o, ne znam, mineralnim sirovinama, o ne znam podzemnim rezervama termalne ili pitke vode, itd., ili ne znam, rudama, nafti i tako redom, onda ćemo sve te podatke revizorima morati dati na odgovarajući način ili komisiji i tako redom, kao i druge podatke koje možete lisirati kao što ovdje lijepo piše. Dakle, ona uprava, odnosno pravne osobe koje imaju javne ovlasti i koje imaju pravo koristiti čelnici Europske unije ako to zatraže, itd., i dobiju. Ako mi to nismo u stanju dati onda to imaju tražiti Europska komisija, odnosno revizori koji oni ovlaste u skladu sa takvim ugovorom, a ugovor koji ćemo vezano za pojedini projekt morati napraviti nećemo moći izbjeći da to ne unesemo u ugovor s obzirom da smo ovdje predvidjeli da će to u ugovoru morati biti unešeno, a ovaj, kažem, propis kad stupi na snagu bit će iznad pravne snage našeg zakonodavstva, odnosno našim domaćih zakona. Zbog toga upozoravam na ovu činjenicu i kod ovog zakona osobno ću biti suzdržan oko njegovog, oko glasanja za njega. Hvala lijepa. Hvala. Završni osvrt zamjenice državnog tajnika Središnjeg ureda za E-Hrvatsku Dijana Šimić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Sabora, uvažene dame i gospodo saborski zastupnici. Ja bih se samo osvrnula na neke od primjedbi. Prije svega mislim da su najvažnije ove primjedbe vezano u članak 4. i članak 5. Zakona. Članak 4. se odnosi na izvještavanje i ocjenjivanje provedbe pojedinih projekata u okviru programa IDABC. I prvenstveno se odnosi na financijski aspekt provedbe tih programa. S obzirom na odluku o samom programu na temelju koje je i potpisan ovaj memorandum i na ono što je odlukom o programu IDABC obuhvaćeno samim tim programom i na radne programe koje je vijeće toga programa usvojilo, ni u kojem trenutku se članak 4. ne može odnositi niti na jednu bazu podataka koju bismo mi imali u Republici Hrvatskoj, niti bi se moglo odnositi na bilo koje druge podatke u našoj javnoj upravi. Ovaj članak odnosi se na financijsku reviziju i odnosi se na reviziju provedbe samih projekata. Osim toga, Europska komisija je isto tako obavezana direktivama koje uređuju zaštitu osobnih podataka kao i što je naš Zakon o zaštiti osobnih podataka usklađen sa tom direktivom tako da u tom dijelu apsolutno nema nikakve bojazni. Što se tiče članka 5., 2. stavka memorandum će se odgovarajuće automatski produljiti ako ga niti jedna strana ne otkaže u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke. Dakle, mi smo ovdje u potpuno simetričnom i ravnopravnom odnosu prema Europskoj komisiji. Ja bih se možda još samo malo osvrnula i na ostale primjedbe. Prije svega, voljela bih naglasiti da da, doista, ovaj program je program koji definitivno omogućava da naše privatno poduzetništvo postigne konkurentniji položaj u Europskoj uniji. Jedan od bitnijih projekata koji se provodi u okviru programa IDABC je i definiranja standarda za razmjenu podataka i standarda za uspostavljanje sustava za elektroničku javnu nabavu. Prema inicijativi I2010 do 2010. godine Europska komisija morala bi, zemlje članice Europske unije imaju obavezu sve svoje javne nabave elektronički objavljivati i 50% tih nabava provoditi elektroničkim putem. Da bismo mi mogli sudjelovati, da bi naši poduzetnici mogli sudjelovati u tim javnim nabavama nužno je da Republika Hrvatska bude sposobna osigurati elektroničke isprave kojima će oni moći dokazivati svoju sposobnost za sudjelovanje u takvim elektroničkim javnim nabavama. Da bismo to mogli, mi moramo sudjelovati već u procesu donošenja tih standarda jer ćemo inače uvijek u implementaciji naših sustava kasniti za onima koji takve standarde donose. Dakle sudjelovanjem u ovom programu mi omogućavamo Republici Hrvatskoj da od samog trenutka nastajanja takvih standarda budemo upoznati sa onim što se dešava i da u pripremanju naših informacijskih sustava ne kaskamo godinu, 2, 3 za onim što se dešava u Europi nego da to radimo istovremeno sa Europom. Kao što smo uostalom u cijelom nizu programa koje je naš ured pokrenuo napravili i inicijative i prije nego što ih je pokrenula sama Europa, kao što su npr. Nacionalni program informacijske sigurnost, kao što je "one stop shop" ili "Hitro.hr" ured gdje Europa tek nakon naših inicijativa pokrenula slične inicijative i na razini zemalja članica. Zahvaljujem. Hvala. Ispravak netočnog navoda, potpredsjednik Doma, zastupnik Mato Arlović. **Arlović, Mato (SDP)** Radi se o bitnom pitanju i zbog toga moram ispraviti navod, netočan navod vezano za interpretaciju članka 2., stavak 3. Ja bih htio posebice naznačiti da u njemu izrijekom piše: "predstavnici komisije ili druge osobe koje ovlasti komisija imat će odgovarajući pristup dokumentima kao i svim drugim informacijama kako bi obavili takvu reviziju uključujući i one u elektroničkom obliku". Ovo pravo na pristup bit će izrijekom navedeno u ugovorima sklopljenim radi provedbe instrumenata, itd., s tim da se u isto vrijeme u članku 1. stavku 2. izrijekom govori o kojim se poslovima odnosi. Prema tome, između ostaloga ovdje se kaže, odredbe i uvjeti primjenjivi na podnošenje ocjene i odabir prijava od strane ovih institucija, organizacija i pojedinaca iz Hrvatske koji imaju pravo, koji se imaju pravo natjecati bit će isti onima provjerenima u institucijama, organizacijama i pojedinaca iz države članica Europske unije. Prema tome, na svaki javni natječaj, na svaki javni oglas kad se pojave pravne osobe iz Europske unije imat će pravo tražiti sve podatke, uvid u sve dokumente i sve informacije koje se njih tiču uključivo i ove … i o kojima sam govorio i vezano za zaštitu mora i zemljišta.